Hrvatska banka za obnovu i razvitak dostavila je navedeno Izvješće. Izvješće ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Od bor za turizam. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti

zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Prije svega želim istaći da su ovaj Godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2006. godinu potvrđena od neovisnog revizora Deloite-a te je utvrđeno kako ta financijska izvješća realno i objektivno prikazuju financijski položaj HBOR-a na dan 31.12.2006. godine kao i rezultate poslovanja, novčane tijekove i ostale pokazatelje sukladno međunarodnim financijskim standardima. Evo imat ćemo i predstavljanje ovih naših pokazatelja na ekranu. Dakle HBOR ima odnosno kreditni rejting od Moody's-a A1, od Standard & Poors-a 3B i osnovni financijski pokazatelj u 2006. su bili dakle da smo ukupnu aktivu imali 14 milijardi i 930 milijuna kuna, ukupne prihode 803 milijuna, ukupni rashodi 623 milijuna i dobit 180 milijuna. Ako možemo to, te podatke usporediti sa ukupnim bankarskim sektorom, odnosno ostalim bankama koje jesu doduše različite jer su poslovne banke u odnosu na HBOR ali dakle po ukupnoj aktivi HBOR je u 2006. godini bio na 7. mjestu. Po dobiti također na 7. mjestu, po kapitalu od 5 milijardi i 300 milijuna bio je na 3. mjestu, a po stopi adekvatnosti kapitala HBOR je bio na 1. mjestu među svim bankama u Republici Hrvatskoj. Novi programi u 2006. koji su doneseni, dakle bil isu program financiranja pronalazaka, program kreditiranja svinjogojske proizvodnje, financiranje obnove i modernizacije ribolovne flote i program kreditiranja pripreme projekata obnovljivih izvora energije. Donijet je novi Zakon o HBOR-u i ja evo koristim priliku da svim uvaženim zastupnicama i zastupnicima zahvalim na podršci jer donošenjem novog Zakona o HBOR-u potvrđena je njegova dosadašnja uspješno djelovanje, ali isto tako postavljene su i nove zahtjevne zadaće koje se ja nadam da ćemo uspješno obaviti. Zatim u prošloj godini smo uskladili i programe kreditiranja i posebno poslove osiguranja izvoza sa pravnom stečevinom i u okviru našeg programa približavanja krajnjim korisnicima, posebnom obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima otvorili smo područni ured za primorje i Gorski kotar u Rijeci. Samo kratko nešto o novim programima. Dakle program financiranja pronalazaka smo uspostavili smatrajući da nema značajnog povećanja ni napretka hrvatskog gospodarstva, a posebno povećanja izvoza ukoliko neće biti stvoren niz novih hrvatskih proizvoda ili ukoliko nećemo unositi nova tehnička dostignuća i poboljšanje postojećih proizvoda. U okviru ovog kreditnog, odnosno programa poticanja pronalazaka imamo mogućnost i kreditiranja i ulaganja u temeljni kapital. Dakle, to je jedini program gdje gdje idemo i rizik do kraja i ulaganjem u temeljni kapital. U okviru programa kreditiranja svinjogojske proizvodnje, dakle cilj je kreditiranje izgradnje i opremanje novih farma ili obnove postojećih. U okviru programa obnove i modernizacije ribolovne flote, dakle kvalitetnim financiranjem u koji su osim kreditnih sredstava HABOR-a uključene i bespovratna sredstva do 30% ukupnog ulaganja nastoji se dakle uvođenjem novih tehnologija izgradnjom većih i modernijih ribarica omogućiti našim ribarima da ne samo kvalitetno mogu izlovljavati ribu u unutrašnjem, već i u vanjskom ribolovnom moru, dakle i u međunarodnim morima, ne samo Jadrana, nego dakle i Sredozemlja, Sredozemnog mora. Što se tiče programa kreditiranja pripreme projekata obnovljivih izvora energije želimo poticati okruženje za ulaganje u projekte korištenja obnovljivih izvora energije i taj program je već saživio i započeo sa radom. U 2006. imali smo dakle 23 kreditna programa namijenjena potpori izvozu malom i srednjem poduzetništvu, velikom gospodarstvu i infrastrukturi, posebno komunalnoj infrastrukturi u okviru kojih je dakle moguće dobiti kreditna sredstva u rasponu od 6 do 2% na godišnjoj razini. Ako gledamo kreditnu aktivnost ja ću samo kratko iznijeti nekoliko podataka ukupne naše kreditne aktivnosti od osnutka '92. godine do kraja kraja 2006., dakle kroz 15 godina poslovanja kreditirali smo oko 23 tisuće projekata u ukupnom iznosu oko 30 milijardi kuna, ako tome pridodamo garancijsku i mandatnu aktivnost sveukupno smo sudjelovali u negdje oko 34 tisuće projekata sa 54 milijarde kuna. Moram naglasiti da ako gledamo zadnji podatak koji imamo 31. svibnja 2007. to je već 57 milijardi kuna. Ako gledamo samo godinu odobreno je kredita 694 u ukupnom iznosu oko 3 milijarde i 700 milijuna kuna. Ukupna aktivnost je bila na razini 6 milijardi i 400 milijuna kuna. Moram naglasiti dakle da je ukupna aktivnost HABOR-a u 2006. bila oko 12% ukupne naše aktivnost kroz svih 15 godina, dakle značajno povećavamo aktivnost što idemo dalje. I dva značajna pokazatelja možete vidjeti ovdje na ekranu. Dakle značajno povećanje kreditiranja izvoza sa 39% na 55% u 2006. i isto tako 5% povećanja kredita za malo i srednje poduzetništvo u odnosu na prosjek ovih 15 godina. Evo na ovoj sljedećoj stranici imamo prikaz nečeg što smo bili dužni u prethodnim izvješćima, bilo je pitanja i primjedbi uvaženih zastupnika da nemamo prikaz po županijama. Ovdje smo dakle stavili udio HABOR-ovih kredita u bruto društvenom proizvodu svake županije u 2006. godini. Pa ako uzmemo da je to negdje prosjek 2 onda vidimo da su iznad prosjeka bili odobreni krediti u Dubrovačko-neretvanskoj, Istarskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Brodsko-posavskoj, Ličko-senjskoj, Koprivničko-križevačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Dakle, uz našu osnovnu zadaću da potičemo hrvatsko gospodarstvo naša druga temeljna zadaća je da brinemo o što ravnomjernijem razvitku svih hrvatski krajeva i mislim da se možemo suglasiti da su upravo ove županije koje sam naveo one koje treba bolje i jače razvijati, dakle Grad Zagreb i Zagrebačka županija je velika većina preko dvije trećine ukupnog hrvatskog gospodarstva je praktični značajno ispod prosjeka. Ako gledamo podršku hrvatskim izvoznicima onda moram naglasiti da mi u ovom trenutku imamo sve proizvode i usluge koje izvozne banke i izvozno-kreditne agencije pružaju svojim klijentima u u zemljama članica Europske unije. Dakle, mi pratimo i dajemo podršku hrvatskim izvoznicima u svim fazama izvoza, od javnog nadmetanja, sklapanja izvoznog ugovora, samog izvoza dobara i usluga i plaćanja. Tijekom 2006. godine potpisali smo još 3 sporazuma sa izvoznim bankama izvozno-kreditnim agencijama Norveške, Češke, Koreje.

do sada smo ukupno odobrili 11 milijardi i 700 milijuna kuna kredita, tijekom prošle godine 2 milijarde i 100 milijuna. Isto tako smo izdali niz okvirnih ponuda za međunarodne, odnosno nastupe hrvatskih izvoznika na međunarodnim javnim nadmetanjima i ja mogu kazati da je ova godina otkad mi pratimo izvoznike bila prijelomna jer su dobar dio ovih dakle okvirnih ponuda koje smo dali za međunarodna javna nadmetanja uspjela i hrvatska poduzeća su dobila posao na ovim tržištima, dakle Ukrajine, Rusije, Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Albanije. Kroz osiguranje izvoza prošle godine smo odobrili nova 661 kreditni limit. To je povećanje 44% u odnosu na prethodnu 2005. godinu,

u iznosu oko 4 i pol milijuna kuna. Mi to ističemo kao vjerodostojnost. Dakle, ne smatramo da je to loše jer na svim tržištima ima ponekad problema sa naplatom. Mi želimo ističući isplate odšteta kazati da naše police osiguranja nisu samo mrtvo slovo na papiru nego osnovno je dakle, kada dođe do problema sa naplate hrvatskom izvozniku, da utvrdimo da se ne radi o prijevari. Čim vidimo da se ne radi o prijevari mi isplatimo do 80 ili 90% kako je osiguran izvozni posao. I onda se borimo da mi od krajnjeg kupca hrvatskih proizvoda to naplatimo koliko možemo. Kroz HBOR-ove programe kreditiranja i osiguranja izvoza u 2006. godini pokriveno je ukupno 7% hrvatskog izvoza, što je značajno posebno ako gledamo u odnosu na prethodne godine. To se vidi i na ovom dijagramu kod osiguranja. U okviru podrške hrvatskim izvoznicima izdajemo i bankarske garancije i one su odobrene u ukupnoj vrijednosti oko milijardu i 40 milijuna u 2006. godini. Evo, sada ako pogledamo financijsko poslovanje, dakle osnovne pokazatelje, neto bilančna suma na kraju 2006. je bila gotovo 15 milijardi kuna i njen rast je iznosio oko 9% u odnosu na prethodnu godinu. Porast bruto kredita je bio i on je iznosio na kraju 2006. 15 milijardi i oko 800 milijuna kuna. Povećanje ukupnih obveza je bilo 9%, gdje smo imali novo zaduženje u visini od 220 milijuna eura, 150 milijuna eura izdanih obveznica i 70 milijuna sinticirani kredit. Dakle, dobit je kao što sam već naglasio 180 milijuna kuna. Mi nismo dobitno ili profitno orijentirana banka, ali nastojimo i dosad smo to uvijek uspjeli sa dobiti namiriti inflaciju dakle, zadržati realnu vrijednost povjerenog nam kapitala. U okviru aktive 94% kako vidite na ovom prikazu odnosi se na kredite HBOR-a i to kredite bankama oko 7 milijardi i 900 milijuna kuna i kredite ostalim korisnicima dakle izravno odobrene kredite oko 6 milijardi i 200 milijuna 200 milijuna kuna. Možemo dalje. Od ukupne pasive 36% se odnosi na naš ukupni kapital a 53% su kreditne obveze iznosima obveze po kreditima i izdanim dugoročnim vrijednosnim papirima dakle obveznicama je 7 milijardi i oko 900 milijuna kuna. A ukupni kapital na kraju 2006. godine iznosio je oko 5 milijardi i 300 milijuna kuna. Gledajući račun dobiti i gubitka prihod od kamata je bio 770 770 milijuna, rashodi od kamata 323, neto prihod od naknada 22 milijuna i on je porastao za 26% u odnosu u odnosu na prethodnu godinu. Dakle ukupni prihodi su bili 803 milijuna, ukupni rashodi 623 i dobit 180 milijuna. Dakle u 2007. godini vrlo kratko nastavljamo s jačanjem hrvatskih izvoznih mogućnosti i provođenjem politike ravnomjernog razvitka svih svih krajeva Hrvatske, financiranje malog i srednjeg poduzetništva mikro kreditiranjem i novim kreditnim programom određenim dugom, zatim provedbom projekata vezanih uz zaštitu okoliša i energetiku dakle, energetska učinkovitost, financiranje infrastrukture i učinkovitije korištenje predpristupnih i nadamo se skoro strukturnih fondova Dakle, do svibnja 2007. godine HABOR je kao prva pravna osoba postao dioničar Europskog investicijskog fonda. Dakle, kupili smo pet dionica pristupili smo "Global compactu", UN-ovom Svjetskom sporazumu o odgovornom poslovanju, postali smo korisnikom zajma i darovnice Vlade Republike Njemačke sa svrhom financiranja projekata poticanja energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije, potpisan je još jedan Sporazum o suradnji sa UBAF-om dakle, francuskom bankom koja djeluje u arapskom svijetu. Ali smo evo, prije nekoliko dana potpisali novi sporazum i sa japanskom izvoznom bankom. I započeli smo sa pripremom provedbe programa kreditiranja određenim dugom. To je program koji je namijenjen uspješnim malim poduzetnicima koji nemaju dovoljno nekretnina da daju kao zalog za osiguranje kredita. I tada mi uzimamo dakle, mogućnost u okviru tog programa, poček je čak do 8 godina, dok korisnik odnosno poduzetnik ne isplati svoju obvezu prema poslovnoj banci. Evo, na kraju samo jedan kratak sažetak ovog našeg petnaestogodišnjeg poslovanja. Mi smo kroz 15 godina od Banke za obnovu kako smo osnovani '92. godine, postali zaista partner hrvatskim poduzetnicima i izrasli smo u razvojnu i izvoznu banku sa međunarodnim ugledom. dočekali smo petnaestu godinu poslovanja sa 15 milijardi kuna aktive. To je povećanje od 45 puta u odnosu na prvu bilancu '92. godine. Dakle, banka je u proteklom razdoblju kreditima i garancijama odobrila 54 milijarde kuna i poticali smo od poljoprivrednika, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika do velikih gospodarskih subjekata. Odredbom novog zakona ne samo što je povećan značajno kapital HBOR-a nego se daje kvalitetniji pravni okvir za rad banke u budućnosti i daje mu se mogućnost većeg poticanja hrvatskog gospodarstva i što kvalitetnije pripreme gospodarstva za ulazak u Europsku uniju. Evo, ovo je na kraju bio naš znak 15. godišnjice banke. Poruka ovog znaka je da praktički nema ni jednog mjesta, ni jednog otoka ili kutka Hrvatske gdje nema bar nekog projekta koji je HBOR potakao i podržao. Evo, hvala vam lijepa Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Ne. Za gospodarstvo, razvoj i obnovu? Poštovani predsjednik zastupnik Drago Pukleš. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici banke, poštovani zastupnici. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 60. sjednici održanoj 13. lipnja 2007. godine razmotrio je godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2006. godinu koja je predsjedniku Hrvatskog sabora sukladno odredbi članka 11. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak podnijela Hrvatska banka za obnovu i razvitak aktom od 28. svibnja 2007. godine. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenim izvješćima raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da je 12. lipnja 2007. godine obilježena 15. obljetnica rada Hrvatske banke za obnovu i razvitak. HBOR je sa danom 31. prosinca 2006. raspolaže sa ukupnom bilancnom sumom 14 milijardi i 927 milijuna kuna što je povećanje od 9%. Po navedenoj bilančnoj sumi HABOR je u komparaciji s poslovnim bankama 7. banka u Republici Hrvatskoj. U razdoblju od 1992. do 2006. ukupno je odobreno kredita u iznosu od 30 milijardi, 11 milijuna 177 tisuća kuna te garanciju u iznosu od 17 milijardi 176 milijuna 928 tisuća kuna pri čemu je 95% navedenog iznosa garancija odobrena u brodogradnji. Osiguranje izvoza i ostali mandatni poslovi odobreni su u iznosu od 7 milijarda 47 milijuna 479 tisuća kuna tako da je sve ukupno u spomenutom razdoblju odobreno 54 milijarde 335 335 milijuna 854 tisuće kuna. Od navedenog 39% je odobreno izvozu, 36% gospodarstvu, 11% infrastrukturi, 12% malo i srednje poduzetništvo i 2% stanoobnova. Nakon uvodne riječi predstavnici predlagatelja iz čestitke članova Odbora povodom 15. obljetnice osnutka HBOR-a Odbor je bez rasprave jednoglasno predložio Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke: Potvrđuju se godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2006. godinu. Hvala. Negdje je strujni udar u Zagrebu, a brzo će to biti, brzo Putem Državnog odvjetništva, da. Odbor za turizam. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Mato Crkvenac. hvala vam Ovo ćemo jako brzo gospodine predsjedniče. Poštovana gospodo iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj i drugih institucija, uvažena gospodo zastupnici. Ovaj HBOR je osnovan 1992. godine. HBOR je kopija nekih takvih njemačkih banaka i manje-više možemo reći da je opravdao svoje poslovanje. Glavni pravci aktivnosti tu su dati na strani 5. Znači 1992. osiguravala su se sredstva za obnovu. 1993. to je bilo jačanje, kreditiranje obnove krupne infrastrukture, gospodarstva, stanova i gospodarskih zgrada i tako dalje na ratom poharanom području. 1994. nastavlja se kreditiranje obnove poduzeća i infrastrukture poljoprivrede. Tad se stvaraju i neki tajkuni. 1995. vidimo počinje se već banka baviti izvozom, razvitkom malog i srednjeg privatnog poduzetništva. 1996. eto ulaze i u turistički sektor. Znači navješćuje se polako te mirne godine. Ulazi u financiranje brodogradilišta. 1997. u lokalnu samoupravu, pripremu turističke sezone i Jednom riječju danas ta, ta Hrvatska banka za obnovu i razvoj postaje ozbiljna banka. Od 1992. do 1996. kada je riječ o kreditima, garancijama, … /Govornik se ne razumije./ … poslovima u ime i za račun izdali su 54,3 milijarde kuna raznih zajmova. To je negdje oko 7 milijardi EUR-a od 1992. do današnjeg dana. Ono što je još bitnije, što najviše zajmova sad ovih zadnjih godina de facto ide za financiranje izvoza. Čak 39% po ovim tablicama. Za gospodarstvo 36%, za infrastrukturu 11%. I što to govori? Da je jedna od najvećih hrvatskih tragedija svojedobno prodaja tog hrvatskog bankarskog sektora. Zapravo propale banke jasno da je trebalo privatizirati, ali sanirano nikako ne. Evo podsjetimo se vodeće hrvatske banke prodane su za 4 milijarde 935 milijuna kuna, a prema podacima DAB-a u njihovu sanaciju utrošeno je 11,5 milijardi kuna. Neki govore i spominju milijarde i milijarde dolara. Pitanje je da koliko su ti podaci sad vjerodostojni? Neki dolaze čak do 13 milijardi EUR-a ali to je vjerojatno pretjerivanje jer je na primjer proračun 1995. bio sa ovim mirovinskim zdravstvenim fondovima cirka negdje 30 milijardi kuna pa sumnjam da se takav novac moglo uložiti u sanaciju tog bankarskog sustava koji će do godine de facto samo u jednoj godini izvlačiti dobiti koliko je tamo negdje oko 2000. uložio sredstava za preuzimanje tih 8 vodećih hrvatskih banaka. Evo to je bit. Ono što je još gore

biti će negdje između 40 i 45 milijardi EUR-a. Ali ono što je daleko gore ili jednako loše je što ćemo u tom periodu od narednih 5 godina morati vratiti oko 30 milijardi EUR-a zajmova našim kreditorima. E sad se postavlja pitanje da li ćemo to podnijeti. Vjerojatno da, ali evo sad dolazimo do HBOR-a. Nema većeg prioriteta od jasno poticanja gospodarstva i unutar tog gospodarstva onih sektora koji se bave izvozom. izvozom. Na dan 31.12.2006. godine za izvoz u korištenju bilo je 2,9 milijardi kuna kredita. Tijekom 2006. čitamo po tim tablicama odobreno je 175 kredita u iznosu od jedne milijarde 390 milijuna kuna i to je već respektabilan iznos. To je negdje oko 6 i pol milijuna kuna po kreditu. Nama je doista kao zemlji izvoziti ili šta ja znam umrijeti. Hrvatska uvozi negdje 20,5 milijardi dolara, izvozi oko 10,5 milijardi dolara. Deficit je tu negdje 10 milijardi dolara ako ne i veći, a postavlja se pitanje koliko će recimo biti za pet godina i kako Malo prije smo u zadnjim redovima vodili polemiku zašto je Istra možda dobila od HBOR-a nešto više sredstava no što dobivaju inače institucije na tom prostoru iz proračuna u kojemu u kojemu opet građani istarskog poluotoka vjerojatno znatno više sudjeluju u prosjeku od ostalih u ovoj državi, pa zato jer Istra ima neusporedivo veći izvoz od bilo kojega drugoga kraja u Republici Hrvatskoj. Izvoz u Hrvatskoj je negdje U Istri je bez turizma oko pet i pol tisuća dolara i nije kao što netko misli Istra isključivo i jedina turistička destinacija bez obzira što dobit u Istri je, turističkog sektora sedam puta veći od od dobiti u cjelokupnom preostalom hrvatskom turizmu, nego na prvom mjestu kada govorimo o Istri je klasična industrija koja u ukupnom prihodu sudjeluje sa negdje 33 do 34%. Na drugom mjestu je trgovina 29%, na trećem mjestu je turizam sa 10%, na četvrtom mjestu je graditeljstvo i po prvi puta će se dogoditi da će graditeljstvo vjerojatno u svojim ukupnim prihodima premašiti i prihode od turizma. No, sad to nije bitno, ali je dobro da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj prisutna i na tom prostoru jer indirektno od toga ima korist jasno cijela zemlja. I konačno, ovdje je riječ o zajmovima po nešto povoljnijim uvjetima koji zajmoprimci razumljivo moraju vratiti. Dobro je isto tako da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj uključila se u te bankarske garancije. To je izuzetno bitno opet za izvoznike, a što se tiče financijskog poslovanja bilo bi isto možda zanimljivo gledati poslovanje te institucije do 2000. godine kada zasigurno nije bilo jednako uredno kao i nakon tog razdoblja. Možda bi bilo isto tako zanimljivo vidjeti tko je tada dobivao te zajmove i koliko je tih zajmova kasnije protestirano o čemu je bilo riječi i prilikom nedavne rasprave o obračunu proračuna za valjda valjda prvih šest mjeseci ove godine koju smo vodili ako se ne varam prošli petak. Što se tiče revizorskog ovog izvješća ono je pozitivno i jasno je da mi nemamo razloga sumnjati u njega i utoliko razumljivo da prihvaćamo i godišnje i financijsko izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvoj za 2006. godinu u vjeri da će i u buduće biti jednako prisutna na svim prostorima Republike Hrvatske i da će dakako gro njene aktivnosti ići upravo za financiranje ovih izvoznih aktivnosti hrvatskog gospodarstva. Hvala. Klub HNS-a poštovani zastupnik Zlatko Koračević. Poštovani gospodine predsjedniče, predsjedniče Hrvatska banka za obnovu i razvoj već duži niz godina nastavlja sa kreditiranjem programa razvitka hrvatskog gospodarstva poticanjem izvoza, razvitka malog i srednjeg poduzetništva kao i financiranje infrastrukture. U posljednjih 15 godina podržala je cirka 35000 raznih projekata u visini od cirka 54 milijarde kuna. Za Hrvatsku banku za obnovu i razvoj može se reći da je gotovo jedina banka koja ne kreditira potrošnju i što ju pored ostalog u znatnoj mjeri razlikuje od ostalog bankarskog sektora u državi. Poznato je da Hrvatska banka za obnovu i razvitak uglavnom svoja sredstva plasira putem poslovnih banaka. Međutim, na taj način značajno se poskupljuju krediti za poduzetnike, a osim toga procedura za odobravanje kredita se značajno produljuje na štetu normalno poduzetnika. Zbog nedostatka gospodarske strategije Vlade Republike Hrvatske gospodarstvo se razvija isključivo zahvaljujući svojoj žilavosti, a potencijal Hrvatske banke za obnovu i razvitak je djelomično iskorišten. Smatramo da sinergija Hrvatske banke za obnovu i razvitak i HAMAG-a, a posebno u garancijskom potencijalu daje jednu novu mogućnost i novi potencijal u razvoju gospodarstva. Međutim, bez jasno razrađene strategije razvoja gospodarstva u u Republici Hrvatskoj taj potencijal je neiskorišten, a i svima nama u gospodarstvu je jasno da uz HBOR Hrvatskoj je potrebna još jedna snažna državna banka. Sve preduvjete za to ima Hrvatska poštanska banka, međutim, jednostavno nedostaje odluka da se krene u tom pravcu. Samim isčitavanjem Godišnjeg financijskog izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2006. godinu. Posebno su zanimljive točke 12, 13 i 14 financijskog izvješća. U svakom slučaju nešto na što poslovodstvo HBOR-a nije moglo utjecati, ali je potrebno spomenuti. Točka 12 govori o imovini koja se drži do dospijeća, koja je bila u 2005. godini 110 milijuna kuna, u 2006. 76 milijuna kuna, a odnosi se na obveznice Republike Hrvatske koje se nalaze u portfelju HBOR-a i pokazuju koliko još traju obveze nastale temeljem sanacije banaka nakon bankovne krize 90-tih za koju nitko nije odgovarao, a ponajmanje Hrvatska narodna banka koja je bila zadužena za bonitetnu kontrolu poslovanja. Čisto za podsjećanje. Na dan 31. prosinca 2005. a u zamjenu za potraživanje za propalu Dubrovačku banku to iznosi 15 tisuća eura, a u 2006. 10 tisuća Točka 13. govori o imovini raspoloživoj za prodaju koja je u 2005. bila 235 milijuna kuna, govorim u okruglim brojkama, i 2006. 225 milijuna kuna. U ovoj točki navedena imovina HBOR-a koja se sastoji od vrijednosnih papira s različitim rokom dospijeća, ali nije dato jasno obrazloženje zašto je imovina raspoloživa za prodaju i koji je razlog za to. Točka 14. ulaganje u produžena društva. Ona je posebice zanimljiva jer su potraživanja HBOR-a radi nemogućnosti naplate prenesenog u temeljni kapital društava u iznosu od 35,7 milijuna kuna u 2005. i u iznosu 28,25 milijuna kuna u 2006. Uvidom u sudski registar može se primijetiti ili zamijetiti da HBOR nije proveo navedeno u sudskom registru za pojedina trgovačka društva ili sudski registar nije ažurirao svoje podatke. Govori se o učešću u temeljnom kapitalu pojedinih trgovačkih društava. Od navedenih trgovačkih društava samo su u sudskom registru evidentirani udjeli HBOR-a sve kod tri tvrtke da ih posebno sada ne spominjem, spomenute su u izvješću i postavlja se pitanje zašto je došlo do tako visokog otpisa potraživanja u iznosu od gotovo 64 milijuna kuna ako se zna da su plasmani u pravilu puštani preko poslovnih banaka koje tada snose rizik plasmana, a ne HBOR. Zatim iz poslovanja navedenih tvrtki zapaža se da su to proizvodne tvrtke iz ratom ugroženih područja osim jedne tvrtke koja se bavi prometom nekretnina i koje sigurno nije bilo nužno da se neplaćena neplaćena potraživanja pretvaraju u udjele u trgovačkom društvu a da o tome nema zabilježbe kod trgovačkog suda. Ovdje se radi o Trgovačkom sudu u Splitu. Inače u nadzornim odborima tih trgovačkih društava trebali bi biti predstavnici HBOR-a jer se radi o veoma vrijednoj imovini, ali osim predstavnika u jednoj tvrtci nije razvidno da li je još koji predstavnik HBOR-a u nadzornim odborima tih društava. Iz svega proizlazi i nameće se sumnja da su ovi plasmani bili politički motivirani kao i njihovi otpisi tim više što su sve to tvrtke s veoma sumnjivim bonitetom i solventnošću. I na kraju iz financijskog izvješća proizlazi da Hrvatska banka za obnovu i razvoj, da je svojim poslovanjem znatno povećala svoju pozitivnu ulogu u financiranju osnovnih subjekata u Republici Hrvatskoj.

i u tih 15 godina mogli bi u uvodu već reći da se može razdijeliti u zapravo dvije faze. U prvoj fazi koja je bila poanta na obnovi, a sada slijedi ova druga faza u kojoj je poanta na razvoju, izvozu i svemu ostalom što znači promjenu struktura i promjenu i ciljeva i ciljeva koje HBOR ostvaruje. Ovo izvješće je već i predsjednik uprave kvantificirao kroz podatke pa ga ja neću ponavljati, nema potrebe, već istaći još jedanput ciljeve i razloge za koje klub HDZ-a podržava ovo izvješće, a to je bio povod da i Odbor za financije jednoglasno prihvati ovo izvješće. kroz ovu promijenjenu strukturu koliko se može reći, godišnje HBOR postavlja svoje ciljeve u skladu sa makroekonomskim ciljevima Vlade za svaku godinu, tako i u prethodnoj godini nadopunjenim ciljevima u prethodnoj godini možemo ukupno reći u cijelosti da je HBOR izvršio svoju funkciju. Temeljna funkcija ili zadaci u ovom vremenu u protekloj godini i u ovom razdoblju je dakle temeljna funkcija je razvoj, a to znači poticanje gospodarstva u svim segmentima velikog, malog, srednjeg, obrtništva i svih onih dijelova koji čine gospodarstvo ukupno. Promjena je također ciljeva u ovoj godini da je dopunjeno i poticanje proizvodnje u poljodjelstvu. Isto tako da je došlo do promjene ciljeva u poticanju izvoza, odnosno osiguranju izvoza i rizika koje prate takve poslove u … Jednako tako kroz strukturu se može vidjeti da je kroz izvoz posebno poticane, a u sektoru jamstava, posebno praćena brodogradnja i s obzirom na svoj značaj a i obim kojeg ona ima, izvoz poljoprivrednih proizvoda u onome dijelu u kojem se također potiče proizvodnja u tim strukturama. Jednako tako HBOR je izvršio onu internu zadaću, odnosno unutarnju, a to znači ravnomjerni razvoj države kroz ove podatke koji su izneseni pred županijama, a prema učešću u bruto društvenom proizvodu po tim regijama. Vidi se da je i ta funkcija temeljnog ravnomjernog i regionalnog razvoja Hrvatske i u i u ovoj godini također izvršena. Također je nastavljeno s projektiranjem i realizacijom projekata u infrastrukturu koji isto tako se mogu smatrati i elementom ravnomjernog, regionalnog razvoja države jer se itekako i kroz te projekte prati taj cilj kojeg HBOR ostvaruje. Kroz ostale djelatnosti vidimo da je dopunjeno, dopunjeni su i drugi poslovi kao pomoć izvoznicima, a tu prvenstveno mislim na ovaj dio sklapanja novih poslovnih aranžmana koje HBOR vodi sa stranim bankama i dijelom može se reći istraživanja tržišta za izvoznike i praćenja svih onih drugih aktivnosti koje onda prate osiguranje, naplatu i sve ostalo kod takvih izvoznika. Kod bankarskih garancija već sam kazao, jamstava da je izvršila svoju postavljenu funkciju. E sada kratka korelacija između onog uvoda i ovoga može se postaviti pitanje, potiho se čuje primjedba iz nekih bankarskih krugova da HBOR postupno preuzima i prelazi u sustav i u funkciju banke. Kamo sreće kada bi on to i mogao ostvariti, posebice u ovim vremenima prije nego uđemo u jer bi time bili dopunjeni i ostvareni i oni drugi razvojni ciljevi, a ne samo profit banaka kao što je to uglavnom slučaju kod ovog drugog sektora sada kojeg, bankarskog sektora. Prema tome, HBOR je ostvario svoju funkciju i opravdanje za svoje postojanje, svake godine to dokazuje. Ove godine to ostvaruje posebno. Kod financijskog rezultata želim još samo na kraju istaći da i taj financijski rezultat podržavamo i prihvaćamo. A onu nešto smanjenu dobit koju su iskazali u ovoj godini jasno je ukazano zašto je ona ostvarena, jer je dio te dobiti prebačen u rezerviranja, a ranije smo ih prihvatili zadatak da se iz dijela dobije, subvencionira i dio kamata. Prema tome u svakom smislu HBOR je u protekloj godini zadovoljio i uskladio svoju politiku sa makroekonomskom politikom države i time zadovoljio sve zadatke koje je trebalo izvršiti u protekloj godini. Još jedanput klub HDZ-a podržava ovo izvješće. Hvala Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovani zastupnik Stjepan Kozina. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvoj, kolegice i kolege. Hrvatska banka za obnovu i razvitak dostavila je Izvješće za 2006. godinu. U potpunosti podržavam ovo Izvješće za navedeno razdoblje. Ujedno čestitam 15. godišnjicu rada Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Hrvatska banka za obnovu i razvoj osnovana je 12. lipnja 1992. godine u toku najvećeg napada na Republiku Hrvatsku. Osnovana je s ciljem da se pomogne u održavanju postojeće proizvodnje te da se potiče i ravnomjerni gospodarski razvitak sukladno s interesima i mogućnostima Republike Hrvatske. Smatram da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj uspjela u tome zadatku koji je pred nju stavljen u trenutku osnivanja. Tijekom svojeg od osnivanja Hrvatska banka za obnovu i razvoj se razvijala pomažući u financiranju svima koji su trebali njihovu pomoć u obnovu i razvitku gospodarstva, obnovi infrastrukture, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, zaštitu okoliša i sada posljednje financiranje izvoza roba i usluga. Kako je ovo posljednje interes društva u cjelini potrebno je i nadalje da bude posebna zadaća Hrvatske banke za obnovu i razvitak. U Izvješću je naznačena provedba novih programa i to je Program financiranja pronalazaka, program kreditiranja razvitka svinjogojske proizvodnje, modela financiranja obnove i modernizacija ribolovne flote i program kreditiranja pripreme projekata obnovljenih izvora energija. Ovo posljednje posebno pozdravljam jer ulaganje u sve oblike izvora energije garantira budući ravnomjeran i nesmetani razvoj cjelokupnog razvoja u državi. Prema izvješću vidljivo je da Hrvatska banka za obnovu i razvoj uspješno surađuje sa stranim bankama, Svjetskom bankom, Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj te ima uspješnu suradnju s s vodećim inozemnim izvoznim bankama i izvoznim kreditnim agencijama. Posebno je važno napomenuti da Hrvatska banka za obnovu i razvitak aktivno surađuje sa Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvom gospodarstva rada i poduzetništva i Hrvatskom gospodarskom komorom na području bilateralne i multilateralne gospodarske suradnje Republike Hrvatske. Kod toga radnici Hrvatske banke za obnovu i razvoj sudjeluju i u radu radnih skupina za pripremu poglavlja pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Prema Izvješću za 2006. godinu Hrvatska banka za obnovu i razvoj je nastavila sa realizacijom svojih strateških ciljeva sadržanim u poticanju gospodarskog i društvenog razvitka. Kreditna i garancijska aktivnost u 2006. godini bila je usmjerena na davanje kredita za programe obnove i razvitka, gospodarske djelatnosti u iznosu od 964 hiljada kuna. Financiranje izvoza sa 2 milijarde 52 milijuna, programn obnove i razvitka infrastrukture u Republici Hrvatskoj od 70 milijuna 273 hiljade, programe malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 623 hiljade 359 kuna. Isto tako je HBOR u navedenom razdoblju dao i garancije za ukupnu iznos od milijarde 38 milijuna kuna i za mandatne poslove odobrio sredstva u iznosu od milijardu 617 milijuna kuna. Prema navedenom je vidljivo da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak i u 2006. godini nastavio kreditirati programe namijenjene obnovi i razvitku hrvatskog gospodarstva, poticanju izvoza, razvitka malog i srednjeg poduzetništva i financiranju infrastrukture. Reviziju poslovanja za 2006. godinu obnovio je revizorsko društvo koje je pozitivno ocijenilo financijsko Izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvitak. I konstatiralo je da su navedena izvješća prokazana objektivno te su rezultati poslovanja i novčani tijekovi u skladu sa međunarodnim standardima financijskih izvješća. Smatram da Hrvatska banka za obnovu i razvitak u narednom razdoblju treba osim svih navedenih aktivnosti u djelokrugu svoga rada posvetiti edukaciju svojih klijenata i poslovnih partnera. Smatram da je to moguće s obzirom na autoritet kuće i mogućnost u osiguranju kvalitetnih vanjskih stručnjaka, znači njihovih suradnika. I na kraju smatram da je lijepo čuti da u Republici Hrvatskoj ima takvih institucija čiji rad služi za primjer. Hvala lijepa. Hvala. Poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ po ovoj točci. Poštovani zastupnik Vladimir Pleša. Nema ga. Gubi pravo na riječ o ovoj točci. Poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine predsjedniče Uprave, kolegice i kolege. Evo uz čestitke za 15 godina uspješnog rada Hrvatske banke za obnovu i razvitak želim reći da je Godišnji financijski izvještaj za 2006. godinu napravljen kvalitetno i zajedno sa izvješćem neovisnog revizora daje sve potrebne informacije o aktivnostima Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Hrvatska banka za obnovu i razvitak je svoje poslove u 2006. godini obavljala sukladno Zakonu o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, a financijski izvještaj sastavljeni su sukladno međunarodnim standardima izvještavanja. Potrebno je istaknuti da je banka usvojila i sve nove izmijenjene standarde i tumačenja koje su izveli Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i Odbor za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja koji su relevantni za njihovo poslovanje i na snazi su za obračunska razdoblja koja su započela 1. siječnja 2006. godine. Usvajanjem novih izmijenjenih standarda i tumačenja došlo je do promjene računovodstvenih politika banke u područjima i to ulaganja …/Govornik se ne razumije./… vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i kao i područje ugovora o financijskim garancijama. Inače ono što je važno, to je mišljenje neovisnog revizora koji kaže da su izvješća prikazuju objektivno u svim materijalnim značenjima odrednicima financijski položaj banke na dan 31.12.2006. godine, te rezultate poslovanja i novčane tijekom 2006. godini. Ono što bi posebno istaknula i pohvalila je otvaranje područnih ureda u svim većim gradovima u Hrvatskoj čime je ostvaren lakši i brži pristup informacija o kreditnim programima HBOR-a te pružanje savjetodavne pomoći poduzetnicima na cijelom području Republike Hrvatske. Također smatram izuzetno važnim uspostavljanje potpune suradnje s Hrvatskom gospodarskom komorom o osposobljavanju djelatnika županijskih komora za pružanje informacija i savjeta o programima HBOR-a. Hrvatska banka za obnovu i razvitak se u 2006. godini aktivno uključila u hrvatsku izvoznu ofenzivu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva odnosno Vlade u dijelu koji se odnosi na kreditiranje i izdavanje bankarskih garancija, osiguravanje izvoza. I prema tome, HBOR je u 2006. godini uložio u financiranje izvoza 2 milijarde i 52 milijuna kuna. Za osiguranje izvoza milijardu i 524 milijuna kuna odnosno više za 532 milijuna kuna u odnosu na 2005. godinu. I struktura kreditne aktivnosti HBOR-a pokazuje to jer je u strukturi izvoz zastupljen sa 55%, gospodarstvo 26%, infrastruktura 2%, malo i srednje poduzetništvo 17%. Također bi pohvalila što Hrvatska banka za obnovu i razvitak prate potrebe hrvatskih građana poduzetnika pa su tako evo, imamo i nove programe a to je financiranje pronalazaka gdje je cilj poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz financiranje poduzetničkih planova. Zatim imamo kreditiranje i razvitak svinjogojske proizvodnje, financiranje obnove i modernizacije ribolovne flote, program kreditiranja pripreme projekata obnovljivih izvora energije. I ono što bi također istaknula a to mi je, drago mi je da je HBOR završio i pripreme za uključivanje u operativni program za razvoj za razvoj povrćarstva Vlade Republike Hrvatske a za čije je praćenje zaduženo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Financijska sredstva dakle za kreditiranje projekata osigurava HBOR, a dodatnu potporu u vidu osiguranja korisnicima kredita Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. Kroz operativni program poticat će se tehnološki razvoj, osuvremenjivanje proizvodnje, pomoć povećanja proizvodnje po jedinici …/Govornik se ne razumije./… samostalna i kontinuirana proizvodnja povrća za hrvatsko tržište i izvoz s posebnim naglaskom na proizvodnju povrća u zaštićenim prostorima. To će sigurno se odraziti na povećanje zapošljavanja i iskorištavanje velikih potencijala u poljoprivredi, što mi je posebno drago. To se odnosi dakle, vjerojatno će iskorištavanje biti velikih potencijala u Slavoniji i Baranji odakle dolazi. Na osnovu svega iznesenog vidljiv je nastavak Hrvatske banke za obnovu i razvitak u realizaciji svih strateških ciljeva sadržajnih u poticanju gospodarstva i društvenog razvitka,

predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče HBOR-a! Evo, dopustite nekoliko rečenica o ovom izvješću pa malo i da dopunim ovu raspravu. Podržavam ovo izvješće dakle da je sam rad Hrvatske banke za obnovu i razvoj trebao biti jače usmjeren upravo prema strateškom cilju ili strateškim ciljevima koje si je sama Hrvatska banka za obnovu i razvitak zadala. Naime, u ovim materijalima piše koji su strateški ciljevi HBOR-a, da svojim poslovanjem Hrvatska banka za obnovu i razvitak u okviru svojih ovlasti i nadležnosti potiče sustavni i održivi i ravnomjerni gospodarski i društveni razvitak sukladno općim strateškim ciljevima Republike Hrvatske. Mislim da je zapravo taj potencijal HBOR-a u tom smislu premalo iskorišten i da je HBOR morao dakle voditi računa ili da u budućnosti mora više voditi računa upravo da se brine o održivom i ravnomjernom gospodarskom i društvenom razvitku Republike Hrvatske. Dakako da to nije i ne može biti glavni cilj samo ili HBOR-a, da prvenstveno tu ulogu mora provoditi Republika Hrvatska, ali nažalost mi do dana današnjega nemamo Zakon o regionalnom razvoju, je li tako? Tako da je razvoj naših regija mogli bismo reći da nije planski nego je stihijski. Često puta u neke regije ulažemo novac u neke projekte koji toj regiji i nisu potrebni, a neki projekti koji bi nekoj regiji bili itekako projekti …/Govornik se ne razumije./… bili potrebni dakle to se ne ostvaruje. Početkom ove godine bio je plasiran našoj javnosti materijal Svjetske banke. Tu nigdje ne piše da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj upoznata ili možda s time ili da je možda učestvovala u njegovoj izradi. Radi se dakle o raspravi o siromaštvu u Republici Hrvatskoj i strategiji njegova smanjenja u razdoblju od 2007. do 2017. godine, a taj materijal napravila je Svjetska banka, izdala 14. veljače 2007. godine pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Stjepana Mesića uz suradnju Vladinih institucija itd. Dakle, za našu javnost kao što je bilo istaknuto važna je ocjena Svjetske banke kako je siromaštvo u Hrvatskoj najmanje među svim zemljama klijentima te organizacije u Europi i Srednjoj Aziji, ali ipak postoje veliki problemi, a jedni od najizrazitijih problema je upravo neravnomjeran regionalni razvoj, pa se tako u tim materijalima npr. ističe da su istočni i središnji dio Hrvatske najnerazvijenije regije države sa stopom siromaštva višom od 20% u središnjoj Hrvatskoj i oko 17% u istočnoj Hrvatskoj. Te regionalne razlike trebat će rješavati Nacionalnom strategijom regionalnog razvoja koju nažalost Hrvatska još nema pomoću programa i projekta osmišljenih na odgovarajući način koji će se koristiti lokalnim komparativnim prednostima i na najbolji način iskoristiti lokalno znanje i inicijative. Ovim materijalima dakle u skripti koju smo dobili nema nema podataka o tome kako su dakle sredstva, jamstva, garancije i tako dalje dijeljena po županijama. To smo vidjeli na ovim slajdovima, ali evo, nemamo ih ovdje pa ne možemo usporediti ali iz onoga što sam vidio vidim da postoji u ulaganjima, ulaganjima po pojedinim županijama. I mislimo dakle da bi HBOR itekako trebao imati veliku ulogu upravo u usklađenom regionalnom razvoju Republike Hrvatske jer nam podaci upravo iz ovog elaborata, iz ove studije govore o tome da su te razlike velike tako da prema tim podacima, radi se o podacima za proteklih nekoliko godina. U studiji su dakle stručnjaci Svjetske banke podijelili Hrvatsku na 5 regija. Ovdje je bilo dakle rasprava o tri statistički, dakle predložili a tih pa i statističkih regija bude 5. Da te regije budu usklađene po nekakvim svojim bitnim karakteristikama. Što je zanimljivo recimo tablicama koje govore o robusnom regionalnom rangiranju na osnovi različitih pokazatelja razvoja. Vidimo velike gotovo dramatične razlike između pojedinih regija, a ono što je posebno dakle zanimljivo i zabrinjavajuće da su dvije regije, istočna i središnja Hrvatska da su one zapravo na samom dnu što se tiče nekih kvalitativnih varijabli. Pa tako što se tiče dohotka po glavi stanovnika od tih 5 regija, središnja regija pretposljednja, istočna regija je posljednja. Potrošnja po glavi stanovnika. Potrošnja je najmanja u središnjoj regiji. Pretposljednje mjesto pripada istočnoj regiji. Stopa siromaštva, po dakle tim kriterijima najveća stopa siromaštva je u središnjoj regiji, pretposljednje mjesto je istočna regija. Bruto društveni proizvod po glavi stanovnika. Istočna regija je ne posljednjem mjestu, južni Jadran je pretposljednji, a na trećem mjestu je središnja regija. Prosječna mjesečna primanja. Središnja regija je na posljednjem mjestu 2806 kuna, istočna regija pretposljednje mjesto 2826 kuna. Više i visoko obrazovanje istočna regija je na posljednjem mjestu, središnja regija je na pretposljednjem mjestu. Eto to su ti podaci koji nas upozoravaju na to da svi skupa dakako a prvenstveno sama država, sama Vlada koja mora imati … /Govornik se ne razumije./ … temeljni zakon o ravnomjernom regionalnom razvoju, ali isto mislimo dakle i Hrvatska banka za obnovu i razvoj mora imati dakle i jaču ulogu nego što je imala do sad da bi ostvarili taj cilj. Pa ja se nadam dakle da i vi isto imate taj dokument koji je javno prezentiran i da će on poslužiti isto tako u daljnjem radu. Hvala lijepa. Hvala. Predsjednik uprave ne namjerava dati završni osvrt. Zaključujem raspravu. na sljedeću točku.